Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Уважаеми народни представители,

Постъпил е доклад на Комисията по правни въпроси. Госпожо Фидосова, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, ще направя процедурно предложение: на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник

„ДОКЛАД относно изслушване на предложения кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание На свое заседание, проведено на 21 февруари 2013 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване на предложения кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание. На заседанието присъства и проф. Цанка Цанкова – и.д. председател на Конституционния съд. Заседанието бе излъчвано в интернет чрез специализирания тематичен сайт

на приетите с решение на Народното събрание Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание беше установено, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд – относно наличието само на българско гражданство. След проверка на постъпилите документи на кандидата за съдия в Конституционния съд

Същият беше представен от един от вносителите на предложението – народния представител Красимир Ципов. В изложението си господин Илиев представи своя опит, професионална биография и вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност. Отговори на поставените му от народни представители въпроси. Съгласно приетите процедурни правила, изменени с решение на Народното събрание от 21 февруари 2013 г., юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации имаха възможност до 21 февруари 2013 г. включително да представят на комисията по пощата или в електронен вид на имейл на комисията становища за кандидатите. В Комисията по правни въпроси е постъпило писмо с въпрос и един сигнал за отказ от възобновяване на наказателно дело. Те бяха предоставени на г-н Илиев преди изслушването и в неговия ход той изложи становището си по тях. Комисията по правни въпроси след проведеното изслушване на кандидата за съдия в Конституционния съд на Република България изготви доклад от него. Осигурена е възможност проведеното изслушване да бъде директно излъчвано чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Тази публичност и прозрачност на проведеното изслушване позволяват на народните представители да се запознаят в детайли с предложения кандидат, вижданията му по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност, както и да формират мнение за представянето му с оглед предстоящия избор на 22 февруари 2013 г.

Благодаря, госпожо Фидосова. От името на предложили кандидата и номинирали го за член на Конституционния съд – господин Ципов.